Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um, ef þörf krefur, til að ljúka þeim fyrri hluta umræðu fjármálaáætlunar sem ráðgert er í dag.

var boðið að ganga til fundar við framtíðarnefnd allrar framtíðarnefnda í heiminum, hina finnsku framtíðarnefnd þingsins sem starfað hefur áratugum saman að því að teikna upp framtíðina með atfylgi bestu manna og kvenna og reyna síðan að hafa áhrif til betrunar á þeirri mynd sem blasa virðist við í hverju málinu. Við vorum svo heppin að fá að sitja með þessu góða fólki í heila tvo daga, 17 manna framtíðarnefnd finnska þingsins varði gríðarlegum tíma, orku og mannskap í að ræða við okkur, gefa okkur öll þau gögn og upplýsingar sem þau hafa safnað saman og búa yfir. Þetta er nefnd sem er vel vörðuð góðu starfsfólki og hefur sömuleiðis sér til ráðgjafar þankatank sem komið var á fót, gjöf þingsins til finnsku þjóðarinnar á afmælisári þingsins, fyrir þremur áratugum. SITRA heitir sá þankatankur og hefur til ráðstöfunar

Vextirnir af þessu eru hvorki meira né minna en 5 milljarðar á ári. 180 starfsmenn og þau geta kallað inn bestu og mest leiftrandi hugsuði hvers tíma. Þetta voru heillandi dagar og innblásandi, held ég megi segja fyrir hönd okkar sem vorum þarna. Ég á mér þá heitu ósk og frómu

Já, ég ætla bara að fá að ljúka setningunni alla vega. Að við náum þeim takti í okkar störf hér að málþóf verði úr sögunni og við getum einbeitt okkur að hinum brýnustu málum sem okkur er ætlað að leysa, brjóta til mergjar og við gefum okkur andrými til þess að hugsa inn í framtíðina því að stærstu vandamálin okkar í dag eru sennilega þau sem komu til af því að það var ekki hugsað nógu langt fram á veginn. Þar á ég m.a. við staðsetningu flugvallarins, staðsetningu Landspítalans,

Virðulegi forseti. Á undanförnum þremur árum hefur ný íþróttahreyfing rutt sér til rúms hér á landi, rafíþróttir. Sú hreyfing hefur líkt og aðrar íþróttahreyfingar haft það að markmiði að stuðla að betri heilsu og andlegri líðan barna. Rafíþróttir hafa á síðustu árum vaxið gríðarlega um víða veröld og þar með talið hér á landi. Rafíþróttasamtök Íslands voru stofnuð með það markmiði að byggja upp skipulagt starf rafíþrótta á Íslandi. Ólíkt annars staðar í heiminum, þar sem áhugi og uppbygging á rafíþróttum hefur verið drifin af framleiðslufyrirtækjum leikjanna og þá með keppni atvinnumanna í forgrunni, hefur RÍSÍ byggt upp starfið hér með grasrótarstarfsemi sem kennir börnunum að umgangast tölvuleikjaiðkun með skynsamlegum hætti. Aðferðafræði RÍSÍ byggist á þremur kjörorðum; líkamlegri hreyfingu, leikjafræði og þjálfun í tölvuleikjum með áherslu á andlegan undirbúning. Með þessum áherslum hafa rafíþróttafélög hér á landi náð að laða til sín yfir 2.000 iðkendur á grunnskólaárinu. Þar eru Þór, Akureyri og Breiðablik fremst með 400 hvort um sig. Það jákvæðasta í þessum tölum er að er að flestir iðkendanna eru börn sem hafa lítinn áhuga á þátttöku í hefðbundnu íþróttastarfi og þar með er verið að virkja fjölda barna sem voru ekki í neinu skipulögðu íþróttastarfi fyrir. Sá sem hér stendur hefur persónulega reynslu af jákvæðum áhrifum rafíþrótta en þau hafa hjálpað syni mínum mikið með félagsfærni og einnig vakið áhuga hans á líkamlegri hreyfingu.

Ég kom nokkrum sinnum á Litla-Hraun 1986, ég var að heimsækja frænda minn sem sat þar inni í nokkra mánuði. Þannig er að ég hitti reglulega unga menn sem hafa nýlokið afplánun og mér verður oft hugsað til þess

Herra forseti. Þann 14. febrúar síðastliðinn biðu 738 börn eftir að komast að hjá Þroska- og hegðunarstöð þar sem meðalbiðtími er 12–14 mánuðir. 326 börn biðu eftir að hefja greiningarferli hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins þar sem meðalbiðtími er 12–19 mánuðir. Eftir að foreldrar verða varir við að barnið sé í vanda getur tekið um þrjú ár

Við sjáum engin merki þess í fjárlögum eða í fjármálaáætlun til næstu ára. Eftir að farsældarfrumvarpið um velferð barna var samþykkt í fyrra hefur ástandið versnað. Það er sem sagt ekki nóg að segjast vilja taka á vanda barna og skipta um nafn á stofnunum. Það þarf að grípa hratt til aðgerða. Forsenda fyrir snemmtækri íhlutun, sem hæstv. ráðherra talar svo fjálglega um sem æskilega, er einmitt að börn þurfi ekki að bíða árum saman eftir greiningu og úrræðum. Ofan á allt er staðan sú að margir starfsmenn finna fyrir slæmum einkennum og hafa nokkrir hreinlega þurft að hætta vinnu hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð með einkenni vegna myglu í húsnæði stöðvarinnar. Stór hluti starfsmanna þarf að vinna alfarið að heiman þar sem þeir verða mjög veikir þegar þeir koma í húsið. Ekki eru þó allir starfsmenn sem hafa tök á að vinna að heiman, bæði vegna aðstæðna heima fyrir og eðli þeirra starfa sem þeir sinna. Þessi vandi varðar húsakost en ekki manneklu vegna ráðgjafar og greiningar. Getuleysi og úrræðaleysi ráðamanna verður til þess að biðlistarnir lengjast með alvarlegum afleiðingum fyrir börnin sem bíða. Þétting byggðar er loftslagsmál, kjaramál og lífsgæðamál, snýst um góða og góða og heilbrigða borgarþróun, um hagkvæmni í rekstri samfélags og gott mannlíf. Við erum nefnilega félagsverur og flestum finnst okkur gott að vera innan um annað fólk. Þetta skiptir allt saman máli og við hér á Alþingi eigum að gera það sem í okkar valdi stendur til að styðja við þéttingu byggðar, styðja við félagslega blöndun. Og já, framkvæmdir og breytingar í okkar nærumhverfi kalla á samtal, kalla á þolinmæði. Stundum eru þær óþægilegar en þær margborga sig. Verktakar renna auðvitað hýru auga til ódýrs lands handan þéttingarsvæða. Það hentar þeim ágætlega að nýtt land sé brotið undir byggð. En hver er það þá sem situr uppi með kostnaðinn? Jú, það er sveitarfélagið sem þarf að leggja nýja og langa vegi, byggja upp nýja innviði frá grunni og viðhalda þeim. Þá eru það veitufyrirtækin sem þurfa að leggja lengri og dýrari lagnir og síðast en ekki síst lendir kostnaðurinn á fjölskyldunum sem þurfa að greiða miklu hærri samgöngukostnað, eða af hverju ætli bílaeign í útjaðri höfuðborgarsvæðisins sé að meðaltali tvöfalt meiri en miðsvæðis? Það segir sig sjálft. Dreifing byggðar er dýr, hún eykur umferð. Hún eykur tafatíma í umferðinni, veikir almenningssamgöngur, gengur á græn svæði og hún magnar upp loftslagsvandann. Stjórnmálafólk og stjórnmálaflokkar sem hamast gegn þéttingu byggðar geta ekki ætlast til þess að vera teknir alvarlega í umræðu um loftslagsmál. Sérhagsmunaöflin munu auðvitað halda áfram að berjast með kjafti og klóm fyrir útþenslustefnu og dreifingu,

Bæði hæstv. fjármálaráðherra og hæstv. forsætisráðherra hafa lýst því yfir að varpa þurfi betra ljósi á söluna og sagði hæstv. forsætisráðherra að lög ættu ekki að hamla birtingu listans, sem gæti nú reynt á. Spilling getur verið til staðar þó að það hafi ekki verið ætlun stjórnvalda. Ef leiðbeiningar við sölu á ríkiseign eru óljósar og skilningur þriðja aðila er sá að val á kaupendum sé líkt því sem gengur og gerist þegar seld eru verðbréf í einkaeigu þá getur það leitt til ráðstafana á eignum almennings á afslætti án tilhlýðandi rökstuðnings. Ef söluaðilar eru valdir til að sinna verkefnum fyrir ríkið upp á 700 millj. kr. án þess að fram fari útboð eða rökstuðningur á því hverjir voru valdir þá vakna eðlilega upp spurningar. Af hverju? Þegar verið er að stunda viðskipti með eignir og fjármuni ríkisins þá gerum við kröfu um gagnsæi og jafnræði sem eru miklu stífari en gengur og gerist í viðskiptum einkaaðila. Ástæðan er fyrst og fremst óttinn við spillingu. Þess vegna er svo mikilvægt að fram fari alvöruskoðun á þessu ferli og að þeim spurningum sem ekki hefur verið svarað verði svarað, ekki bara yppt og haldið áfram að selja tugmilljarða eignir bara einhvern veginn, á þann veg að stóra myndin sé ágæt. Við í Samfylkingunni munum fylgja þessu máli fast eftir og ýta eftir svörum.

Herra forseti. Nokkrum sinnum á ári og oftar á öðrum vettvangi er nýjum Íslendingum veittur íslenskur ríkisborgararéttur. Framkvæmdin á Íslandi er þannig að þegar þér hefur verið veittur ríkisborgararéttur samkvæmt umsókn, ýmist til Útlendingastofnunar eða til Alþingis, þá fær fólk bréf sem í segir: Umsóknin hefur verið samþykkt. Eigðu góðan dag. smá stytting en í grófum dráttum er bréfið svohljóðandi. Árið 2006 hófu norsk stjórnvöld að bjóða upp á athöfn fyrir einstaklinga sem veittur hafði verið norskur ríkisborgararéttur. Athöfnin er hátíðleg. Hún markar upphaf nýs ríkisfangs einstaklinganna og er ætlað að styrkja böndin á milli nýrra borgara og ríkisins. Hinir nýju borgarar sem þiggja boð um að taka þátt í athöfninni fara með tryggðarheit og fá bók að gjöf. er farið yfir helstu kafla í norskri sögu og meginþætti í daglegu lífi Norðmanna. Hún inniheldur einnig kynningu á norsku lýðræði, réttarríkinu og mannréttindum, þeim réttindum og þeim skyldum sem fylgja ríkisborgararéttinum. Nú líður að því, þótt biðin hafi verið löng, að við hér á þingi förum að samþykkja lagafrumvarp um veitingu ríkisborgararéttar í fyrsta skipti á þessu kjörtímabili og er það mikið ánægjuefni og hlakka ég mikið til. Ég ætla að gera það að tillögu minni að við tökum upp svipað fyrirkomulag og Norðmenn hafa gert. Það að fá ríkisfang er gríðarlega stór viðburður í lífi hvers einstaklings, í raun sama hvernig á það er litið, og eðlilegt að fagna því með viðeigandi hætti, auk þess sem ég held að það væri til mikils sóma að bjóða fólk formlega velkomið og veita því inngöngu í samfélag okkar á þann hátt.

Virðulegi forseti. Hv. þm. Hildur Sverrisdóttir gerði nýlega sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka að umtalsefni hér undir sama lið í gær. Þar undirstrikaði hún hvað það skiptir gríðarlega miklu máli að um söluna ríki fullt gagnsæi, ekki síst varðandi það hverjir það voru sem fengu að fjárfesta í bankanum í þessu ferli. Þessu er ég fullkomlega sammála. Hæstv. fjármálaráðherra hefur kallað eftir lista yfir kaupendur og um þær reglur sem gilda um upplýsingarnar. Fyrsti hluti sölu Íslandsbanka var vel heppnað hlutafjárútboð og neikvæðar raddir heyrðust þá almennt bara frá þeim sem voru og eru yfir höfuð á móti sölu ríkisbanka. Það hefur hins vegar legið fyrir frá upphafi að ríkið ætlaði sér ekki að eiga bankann um ókomna tíð. Sala ríkisins á hlutnum nú var sannarlega nauðsynlegt skref. Framkvæmdin var í höndum sjálfstæðrar stofnunar, Bankasýslunnar, sem telur að útboðið hafi verið afar vel heppnað. Það er mikilvægt að karp og hártoganir um upplýsingagjöf varpi ekki rýrð á söluna, skapi ekki óþarfa vantraust. Það er eðlileg krafa að við fáum upplýsingar um það hverjir keyptu og hvernig því var háttað þegar um er að ræða sölu ríkiseigna. Við þingmenn gegnum eftirlitshlutverki með stjórnsýslunni og við hljótum að leita allra leiða til þess að fá þessar upplýsingar fram. Við getum tæplega unað við það að okkur verði ekki veittar þessar upplýsingar sem farið hefur verið fram á, upplýsingar sem varða sölu á ríkiseign.

Virðulegur forseti. Húsnæðismálin eru spennandi áskorun og fluttust þau nýverið í innviðaráðuneytið og undir stjórn hæstv. innviðaráðherra. Þau brenna á okkur og í ráðuneytinu eru allar hendur á dekki. Mikil greiningarvinna stendur yfir sem og stefnumótun. Ráðherra mun leggja fram í þinginu tillögu til þingsályktunar í húsnæðismálum síðar á þessu ári sem verður sú fyrsta sinnar tegundar. Það er ekki í fyrsta sinn sem Framsókn finnur lausnir og fer nýjar leiðir og hafa þær skilað mjög góðum árangri í þágu samfélagsins alls. Í þeirri fjármálaáætlun sem liggur fyrir þinginu núna og er til umræðu er stigið varlega til jarðar af þeirri einföldu ástæðu að unnið er að greiningu á stöðunni og í framhaldi mun stefnumótun liggja fyrir. Ljóst er að fyrsta skrefið er að fjölga byggingarhæfum lóðum. Það er verið að greina stöðuna á því þessa dagana og greina á hverju strandar og hvað þurfi frekar til. Horft er til samninga milli ráðuneytisins og sveitarfélaga um skipulag lóða í takt við mannfjöldaspá og húsnæðisáætlanir. Sveitarfélög finna til ábyrgðar og vilja leggja sitt af mörkum fyrir fólkið í landinu. Virðulegur forseti. Það þarf víðtæka samvinnu til að ná jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkaði og þegar jafnvægi er náð er lykilatriði að stjórnvöld styðji við þá sem helst þurfa á því að halda, hvort heldur sem er með hlutdeildarlánum, félagslegu eignarkerfi, húsnæðisbótum eða hverju því sem dugar til að ná markmiðum um velsæld. Hér skiptir samvinna öllu máli, samvinna sveitarfélaganna og ríkisins, og það verða allir að leggja hönd á plóg.

Þetta er auðvitað nauðsynlegt fyrir forgangsverkefni þeirra og fatlað fólk verður að skilja það og fátækt fólk einnig, að vera bara áfram stillt í sínu horni kerfisins því að þeirra tími er ekki kominn.

Þarna er spurning um heimild til að setja kvóta á NPA-samninga sem við á Alþingi samþykktum fyrir fjórum árum, spurningin um hvort það sé ekki mannréttindabrot að vista fatlað fólk gegn vilja sínum á stofnun og/eða loka það inni með ófullnægjandi þjónustu á heimili sínu eins og í fangelsi. Það er ekki erfitt að standa með alþjóðalögum þegar þau eru virt. Það er ekki fyrr en þau eru brotin sem reynir á samstöðu alþjóðasamfélagsins. Nú er verið að brjóta þau alþjóðalög sem eru allra heilögust; rússneskir hermenn myrða saklaust fólk í Úkraínu, hermenn nauðga konum, heilu íbúahverfin standa eyðilögð. Gervihnattamyndir sýna myndina eins og hún er og hún er hryllileg. Við eigum sem þjóð að velta því fyrir okkur hvað við getum lagt til. Við tökum á móti fólki sem flýr heimaland sitt í Úkraínu. Við tökum þátt í efnahagsaðgerðum og viðskiptahindrunum. Við gætum líka lagt til fjármagn til að styðja við rannsókn á stríðsglæpum Rússa, tillaga um það liggur fyrir hér á Alþingi. Samstaðan og viðbrögðin eiga að birtast úr öllum áttum og svarið á birtast skýrt alls staðar þar sem hægt er að koma skilaboðunum á framfæri. Ríki Evrópusambandsins hafa núna vísað rússneskum sendiráðstarfsmönnum burt vegna gruns um njósnastarfsemi, Frakkar og Þjóðverjar þar á meðal og Danir, Ítalir, Spánverjar og Slóvenar. Litháar hafa sent rússneska sendiherrann heim. Evrópusambandið vísaði rússneskum erindrekum frá Brussel. Síðustu tvo daga hafa 200 rússneskir sendiráðsstarfsmenn verið reknir heim. Ég spyr: Hvers vegna vísum við ekki rússneska sendiherranum úr landi? það gæti þýtt að diplómatar Íslands í Rússlandi verði þá líka reknir heim. En forseti. Það er í samhengi hlutanna þolanlegt. Ég stend ekki hér og tala fyrir því að senda starfsmenn rússneska sendiráðsins úr landi vegna þess að ég skilji ekki að það er stór ákvörðun. Ég geri það einmitt vegna þess að ég skil hversu stór sú ákvörðun er, hún stór og hún er rétt. forseti. Af hverju setjast Hafnfirðingar alltaf á fremsta bekk í bíó? Hafnfirðingabrandarar hafa verið til svo lengi sem ég man eftir mér og líklega eru þeir það næsta sem Íslendingar hafa komist hversdagslegum rasisma. brandarar sem ganga út á það að smætta gjörólíka einstaklinga niður í einn og sama samnefnara. Það er eitt að segja ófyndinn brandara á kostnað hópa sem eru ekki jaðarsettir en annað að segja brandara á kostnað viðkvæmra hópa sem glíma við alvarlega og hamlandi fordóma í lífi og starfi. Það er ekki bara sárt og óviðeigandi, það er ódýrt, asnalegt og skaðlegt. Hvað, ertu ekki með húmor? eru stöðluð viðbrögð við misheppnuðum bröndurum, eins og dreifing skaðlegra fordóma og staðalímynda sé réttlætanleg svo framarlega sem það er sagt í gamansömum tón. Ég vil meina að almennilegir húmoristar geri meiri kröfur en svo að hægt sé að koma þeim til að hlæja með vanþróuðu gríni sem grundvallast á kyni og kynþætti. Þess utan er það bara asnalegt og óviðeigandi að uppnefna fólk eða smætta niður í útlit eða persónueinkenni; þessi þarna feiti með krullurnar, granni með skallann, ljóskan í stutta pilsinu, homminn með gleraugun, þessi svarta. Uppnefni eru birtingarmynd þeirrar einföldunar sem býr til fordóma og viðheldur þeim, gefur okkur leyfi til að „aðra“ fólk sem er ólíkt okkur sjálfum, aðgreina þau frá okkur, skapa gjá á milli hópa sem eiga meira sameiginlegt en ekki. Hæstv. ráðherra. Hæstv. ráðherra. Þessi svarta. Við öll hérna inni getum erfiðlega sett okkur í spor þeirra sem eru uppnefnd vegna kynþáttar og uppruna en við þurfum ekki að skilja upplifanir þeirra til þess að taka mark

Herra forseti. Á síðustu árum hefur barátta trans fólks eflst til muna. Með rökum og skynsemi að vopni hefur barátta þeirra náð nýjum hæðum með tilheyrandi réttarbótum, t.d. lögum um kynrænt sjálfræði. Þessari baráttu er vissulega hvergi nærri lokið og nægar eru áskoranirnar í málaflokknum sem við á Alþingi þurfum að vera vakandi fyrir. Þó er það þannig að flest fólk verður allt í einu sérfræðingar í trans málefnum þegar þau mál ber á góma

Þessi orðræða er ekki sæmandi og ekki bjóðandi enda ekkert nema eigin fáfræði og fordómar þar að baki. Eins hefur mikið verið rætt um það að trans fólk sjái eftir því að verða trans og sé jafnvel þunglynt eða með kvíða eftir aðgerðina. Staðreyndin er hins vegar sú að því lengur sem trans fólk fær ekki þjónustu eða viðurkenningu, þeim mun dýpri verður kvíðinn. Vissulega tekur ákveðinn tíma að vinda ofan af því eftir að kynstaðfestandi aðgerð er lokið.

Eins er því haldið á lofti að trans fólk sjái eftir aðgerðum sínum. Staðreyndin er þó sú að aðeins um 1% trans fólks sér eftir kynleiðréttandi aðgerð sinni. Setjum það í samhengi við meðaltal af öllum aðgerðum sem framkvæmdar eru. Þar er hlutfallið 14%. Látum ekki kreddur, fordóma og uppspuna vísa veginn. Hlustum á hópinn sem við erum að tala um, fylgjumst með rökum fagfólks og upplýsum okkur til að við getum öll haldið áfram baráttunni, trans fólki öllu til heilla. Þau eiga það skilið eftir ötula og erfiða baráttu hingað til.

Kynferðisofbeldi er óaðskiljanlegur hluti af stríði, en samkvæmt stofnsáttmála alþjóðlega stríðsglæpadómstólsins í Róm er nauðgun stríðsglæpur. Það er sama hvort við horfum til Bosníu, Rúanda eða Úkraínu, það er sama hvaða ár er, áratugur eða öld; nauðganir eru vopn í stríði. Þegar ég hugsa um stöðuna, hvar karlmenn brjóta á konum og börnum er það að mínu mati gjöreyðingarvopn. Nú berast fregnir frá Úkraínu, sem við máttum svo sem búast við en eru þó svo hræðilegar að mig setur hljóða: Konur og stúlkubörn allt niður í 14 ára hafa greint frá skelfilegu kynferðisofbeldi og nauðgunum í stríðinu í Úkraínu. Kynferðislegt ofbeldi í stríði er beintengt samskiptum kynjanna á friðartímum. Kynjahalli í samfélögum og sú mismunun sem konur lifa við er sá jarðvegur sem kynferðisofbeldið vex upp úr. Launamisrétti og áreitni í orðum og gjörðum sem látið er standa óáreitt er næring í þann sama jarðveg. Við megum aldrei sofna á verðinum. Við megum aldrei láta sem jafnrétti sé náð meðan staðan er þessi. Við eigum að fordæma hvort sem eru orð eða gjörðir sem lúta að því að niðurlægja og smætta konur. Og við eigum að tala fyrir friði og standa með raunverulegum fórnarlömbum stríðsins sem alltaf eru óbreyttir borgarar, fyrst og fremst konur og börn.

Virðulegur forseti. Það er ekki einfalt verk að selja banka, hvað þá þegar bankinn er í eigu þjóðar sem er skaðbrennd eftir heilt bankahrun og afskaplega misheppnaðar bankasölur í kringum aldamót. Við þær kringumstæður er traust algjört lykilorð, traust á undirbúningnum, traust á sölunni, traust á kaupendum og traust á því að heiðarlega sé staðið að málum og vandað til verka í hvívetna. Traust er lykilhugtak. Viðreisn hefur þá eindregnu skoðun að ríkisvaldið eigi ekki að vera alltumlykjandi í bankaviðskiptum. Við höfum því stutt söluna á Íslandsbanka en um leið spurt spurninga um traust, heiðarleika og vönduð vinnubrögð til að halda ríkisstjórninni við efnið því einkavæðingarsporin hræða aftur í áratugina. Við viljum ekki að sagan endurtaki sig og einhver dularfullur þýskur banki dúkki upp sem leppur í einhverjum feluleik og samkrulli stjórnmála og viðskipta. Sem betur fer virðist ekkert svo stórfellt uppi á teningnum nú en því miður er ekki hægt að gefa þessari sölu ómengað vottorð um heilbrigði því að við eigum að gera sömu kröfur um vandvirkni og gagnsæi óháð stærð þess hluta sem seldur er í banka hverju sinni. Það þarf að upplýsa um hvernig stendur á því að smáir aðilar, sem alls óvíst er að geti talist fagfjárfestar, fengu að kaupa ríkiseigur fyrir tugi milljóna með afslætti. Allt þarf það að þola dagsins ljós og vera vel rökstutt, annars hrynur traustið á ferlinu og það skemmir fyrir frekari sölu. Þau tíðindi að Bankasýslan telur sig ekki geta veitt gögn um þá sem keyptu þessa eign þjóðarinnar með afslætti vegna bankaleyndar eru afleit. Með því hrynur krafa okkar um gagnsæi. Hvernig má það vera að það þarf að toga upp upplýsingar með töngum um þá sem kaupa af okkur eign? Þjóðin selur eitthvað en henni kemur ekki við hver keypti. Regluverkið bannar það. Undirbúningurinn og verklagið var sem sagt ekki betra en þetta. Þetta gengur auðvitað ekki upp. Ef ríkisstjórnin og við öll ætlum að sætta okkur við að okkur komi það ekki við hverjir kaupa bankann okkar þá getum við tekið lykilorð og lykilhugtak allra bankaviðskipta og allrar bankasölu og fleygt út í hafsauga því þá ríkir ekki traust.

Forseti vill geta þess að í þessum hluta umræðu um fjármálaáætlun voru fjórir ráðherrar til svara í gær og gert er ráð fyrir að í dag verði fimm ráðherrar til svara en hæstv. innviðaráðherra kemur hér sem staðgengill annars vegar menningar- og viðskiptaráðherra og hins vegar mennta- og barnamálaráðherra. Nú er til umfjöllunar málaflokkur menningar- og viðskiptaráðherra og staðgengill ráðherra, hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, tekur til máls.

málefnasvið og segja að í nýju ráðuneyti menningar, viðskipta og ferðaþjónustu eru einstök tækifæri fólgin. Hátt í 30.000 manns starfa við menningu, skapandi greinar og ferðaþjónustu, málaflokka sem skapa mikil útflutningsverðmæti fyrir þjóðina. Á næstu árum verður lögð áhersla á að auka verðmætasköpun í þessum málaflokkum. Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar og sú fjármálaáætlun sem nú liggur fyrir gefur góð fyrirheit um að umgjörð þessara málaflokka verði studd enn frekar. Varðandi málefnasvið 18, menningu, verða áfram tryggðar undirstöður íslensks menningar- og listalífs, ný tækifæri sköpuð fyrir íslenska listamenn og skapandi greinar efldar sem atvinnuvegir. Undanfarin ár hafa framlög til menningarmála aukist talsvert og það er fjárfesting sem skilar sér. Helstu áherslur á sviði menningarmála: Stuðningskerfi við framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis verður styrkt, hækka á endurgreiðslur til að stuðla að því að fleiri stór verkefni verði unnin alfarið á Íslandi, enda mikill áhugi á því. Umgjörð tónlistar verður stórbætt með nýrri tónlistarmiðstöð sem tekur til starfa á næsta ári. Þá verða einnig sjóðir á vegum tónlistar efldir, sem styður m.a. tónlistarfólk til markaðssóknar erlendis. Myndlistarstefnu verður hrint í framkvæmd á kjörtímabilinu. Það er tímabært að myndlistin njóti aukins vægis í takt við aðrar listgreinar. Það sama á við um hönnunarstefnu sem verður kynnt og framfylgt á kjörtímabilinu. Þá verður rannsóknasetur skapandi greina sett á laggirnar, sem mun efla umgjörð skapandi greina til framtíðar með tölulegum greiningum og hagvísum. Áfram verður unnið að eflingu safna og varðveislu menningararfs og starfslaun listamanna bætt. Í fjárlögum 2022 var heildarútgjaldarammi málefnasviðsins 18 milljarðar og 995 milljónir en verður tæpir 18 milljarðar fyrir árið 2027 sem skýrist helst af niðurfellingu á tímabundnum framlögum til ýmissa verkefna, svo sem vegna framlags til framkvæmda vegna náttúruminjasafns og máltækniverkefnisins. Áframhald þess er þó á teikniborðinu en endanlegt kostnaðarmat á eftir að fara fram og birtist þá í næstu fjármálaáætlunum. Varðandi málefnasvið 14, ferðaþjónustu, er ferðaþjónustan og verður áfram stór þáttur í íslensku atvinnu- og efnahagslífi og mikilvægt að hún fái tækifæri til uppbyggingar eftir áföll heimsfaraldursins. Lögð verður áhersla á að ferðaþjónusta á Íslandi sé samkeppnishæf atvinnugrein í sátt við náttúru, íslenska menningu og tungu. Við viljum að Ísland sé leiðandi í sjálfbærri þróun og nýsköpun í ferðaþjónustu. Áfram verður því unnið að uppbyggingu innviða í takt við fjölgun ferðamanna og samkvæmt leiðarljósi og framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu til 2030. Vonir standa til að ferðaþjónustan sé að rétta úr kútnum eftir þá erfiðleika sem þar hafa verið og rekja má að mestu til kórónuveirunnar.

Í fjárlögum ársins 2022 var útgjaldarammi um 2,2 milljarðar en lækkar niður í 1.969 milljónir fyrir árið 2027. Lækkunin nemur 310 milljónum og skýrist einnig af því að tímabundin framlög falla niður á tímabilinu ásamt árlegri aðhaldskröfu á ríkisaðila.

einnig að skapa starfsumhverfi sem stuðlar að öflugri fjölmiðlun í almannaþágu með virkri þátttöku ólíkra og fjölbreyttra fjölmiðla, einkarekinna sem og Ríkisútvarpsins. Helstu áherslur á árunum 2023–2027 felast í fjölmiðlun í almannaþágu. Á fjárlögum yfirstandandi árs eru 5,5 milljarðar sem hækka upp í tæplega árið 2027 eða hækkun um 1.200 millj. kr. Hækkunin skýrist aðallega af breytingum á áætlun um tekjur af útvarpsgjaldi. Aðrar breytingar á málefnasviðinu felast í árlegri aðhaldskröfu á ríkisaðila. Varðandi markaðseftirlit og neytendamál er virk samkeppni, traustur fjármálamarkaður og markviss neytendavernd mikilvæg við að styðja efnahagslega framþróun og arðsemi atvinnulífsins.

Við ræðum hér eitthvað sem heitir menning og viðskipti og það er auðvitað stórt og víðfeðmt horfandi til næstu fimm ára.

það tekjufall sem hafði verið alveg frá því í desember. Viðspyrnustyrkir eru auðvitað eitthvað sem við höfum verið með áður og það var auðvelt að fara að borga það af því að forritin voru tilbúin og það var hægt að ganga bara í það að heimila þeim sem á því þurftu að halda að sækja um. En staðan er hins vegar sú að ekki er enn hægt að sækja um.

ferðaþjónusturáðherrans og menningarráðherrans, að ég kem svolítið af fjöllum, að það skuli vera svona ástatt. Við höfum áður haft mjög góða reynslu af því hvernig þetta hefur gengið fram og Skatturinn hefur séð um þessa þjónustu. Ég veit til þess að

koma henni áleiðis til ráðuneytisins og einnig skoða þetta hjá okkur í ríkisstjórninni. Ég tek undir með þingmanninum að það var jú tilgangur þessara viðspyrnustyrkja annars vegar að hjálpa fyrirtækjunum að komast í gegnum þennan erfiða hjalla, lofa þeim stuðningi með öðrum orðum, til þess einmitt að gera þau færari um að takast á við fjölgun ferðamanna sem við sjáum nú þegar að er orðin og væntum mikils af á næstu mánuðum.

Þá ætla ég að nefna atriði sem er í fjármálaáætluninni og er undir málaflokknum ferðaþjónusta. Þar er mikið rætt um áskoranir sem ferðaþjónustan stendur frammi fyrir á þessum tímum, talað um fækkun ferðamanna og um spár um fjölda ferðamanna. Það sem ég sakna í þessum tölum er hvað situr eftir í kassanum og hvaða ferðamenn við erum að fá til landsins. Við höfum allt frá því að ferðamannastraumurinn hófst aðallega verið upptekin af fjöldanum sem hingað kemur fremur en hvaða þjónustu ferðamennirnir eru að kaupa. Á bls. 292 í doðrantinum okkar er talað um að í fyrra hafi 686.000 manns komið hingað sem ferðamenn sem er samt aukning upp á 45% á milli ára, frá 2020. Þar er jafnframt talað um

Svo kemur fram að markmiðið sé að útgjöld hvers ferðamanns hækki um 13.000 kr. á haus sem gæti í raun og veru verið lækkun að raunvirði að teknu tilliti til verðbólgu. Hvað þýðir þetta?

og ríkissjóður og ferðaþjónustan njóti sem mest. Erum við að vinna þetta þannig að við séum að fá réttu ferðamennina til landsins?

að sækjast ekki endilega eftir massanum af ferðamönnum heldur einmitt þeim sem betur borga eða skilja meira eftir sig eða hvernig sem við eigum að útskýra það. Engu að síður hefur reyndin verið sú að það eru kannski flugfélögin sjálf sem stjórna því hvert sætaframboðið er hér og verð og þar með á einhvern hátt hverjir koma. Hins vegar höfum við séð í þessum faraldri, og af þessum greiningum sem ráðuneytið og Ferðamálastofa og slíkir aðilar hafa staðið fyrir, að staðan er merkilega góð þrátt fyrir allt. Stærstu skuldirnar eru kannski hjá stærstu hótelkeðjunum, þar er massinn, en mörg af þessum minni og meðalstóru fyrirtækjum, sem ég held að við mörg hver hér inni höfum áhyggjur af, standa býsna vel. Einhverjar upplýsingar hef ég um það úr ráðuneytinu að bókanir þeirra séu býsna góðar og ekki síst af hálfu Bandaríkjamanna sem vel að merkja eru þeir ferðamenn sem skila hvað mestu hér, eru aðeins lengur

En kannski er bara margt annað í umhverfi okkar smátt og smátt að verða til þess, vegna stefnumörkunarinnar að hluta, kannski líka vegna afleiðinga faraldursins, að þróunin er í rétta átt og við að fá hlutfallslega meiri tekjur. Svo eru auðvitað væntingar til þess að fjöldinn verði býsna mikill á þessu ári. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Það verður gaman að sjá hvort það gengur eftir.

Vigdís okkar Finnbogadóttir talaði stundum um það í sinni forsetatíð að menningin væri hinn ákjósanlegi fyrsti snertiflötur til að kynnast nýjum væntanlegum viðskiptavinum um allan heim. Viðskiptin eru jú það sem gerir okkur kleift, séu þau blómleg og vel heppnuð, að reka hér velferðarsamfélag sem fullur sómi er að. Við í Flokki fólksins höfum það að forgangsmáli að hér sé nóg fyrir alla, að hér líði engin fátækt, að við skulum ekki líða neina fátækt hér í okkar ríka samfélagi. Við viljum fjölga stoðum atvinnulífsins og tekjuskapandi viðskiptum og viðskiptahugmyndum og tækifærum og við þurfum til þess andrými hér í þinginu. Við þurfum tíma til að veita brautargengi góðum málum. Þá segi ég við staðgengil hæstv. menningarmálaráðherra að við sem ný erum á þinginu og þið sennilega sem á undan okkur komuð hljótið að upplifa einhvers konar undrun og vonbrigði yfir þeirri ómenningu sem líðst hér á þessu þingi og í þingstörfunum. Það verður að bæta úr því þannig að við komumst úr þeim ógöngum sem þingstörfin virðast hafa verið í um áratugaskeið, einhvers konar ógnarjafnvægi á milli minni hluta og meiri hluta. Ég vil veita meiri hlutanum sem fer með ríkisstjórnarvaldið á hverjum tíma svigrúm til að gera góða hluti í staðinn fyrir að standa hér í eilífum erjum minni hluta og meiri hluta. Við skulum taka á þessu máli og við skulum ræða það til hlítar og einsetja okkur að komast út úr þessari vondu lúppu fyrir lok þessa kjörtímabils og þó fyrr væri.

við eigum að hafa, bæði um einstök málefni en líka um okkur sjálf og það starf sem við sinnum, þá er í þeirri stefnu sem við erum með hér framtíðarsýn um að allir landsmenn eigi að geta aukið lífsgæði sín með þátttöku í öflugu og fjölbreyttu starfi innan málaflokka lista, menningar, íþrótta og æskulýðsmála. Um leið hefur þetta málefnasvið nokkuð sterka samsvörun við velsældarmarkmið ríkisstjórnarinnar. Ég ætla að upplýsa það að við hv. þingmaður höfum á liðnum árum oft talað um mikilvægi þess, að hans frumkvæði, að menningin og viðskiptin og núna ferðaþjónustan komi saman í einu ráðuneyti og við fáum möguleika á að lyfta undir menninguna, gera það sem er hér verið að leggja áherslu á með tónlistarstefnunni og tónlistarmiðstöðinni, rannsóknarsetri skapandi greina og áherslu þess ráðuneytis og núna á þessu kjörtímabili að að þessi málaflokkur verður líka atvinnugrein sem skapi tekjur. En auðvitað er pláss fyrir hið listræna og það fer oft mjög vel saman og þegar best gengur held ég að þetta gangi mjög mikið í takt. Ég er sammála hv. þingmanni um að hér sé verið að gera býsna góða hluti. Ég held að við öll í þessum sal getum tekið höndum saman um að

ég geri engar athugasemdir, þvert á móti, við þá skipan mála sem hér hefur verið að þróast til betri vegar í þessum efnum sem hann nefnir. Um margt hef ég átt samráð við hann og aðra ráðherra og ég hef ekki undan miklu að kvarta. Það gerir mig kannski dálítið óhefðbundinn stjórnarandstöðumann. Ég held að við ættum að horfast í augu við það að hér í þinginu er einhvers konar menning eða ómenning sem við þurfum að taka á. Við erum þekkt sem menningarþjóð og við eigum að vera öðrum stofnunum til fyrirmyndar í menningu og siðferði og vinnubrögðum.

og eina vopnið gegn því er einhvers konar málþóf, sem er auðvitað engum samboðið eða til ánægju eða framdráttar. Við skulum koma okkur út úr þessu og einsetja okkur að setja ný viðmið í menningu og starfsemi hér inni á þinginu sem er fyrir allra augum. Við erum frammi fyrir alþjóð og það er ekki víst að alþjóð geri sér grein fyrir þessu. Ég er kannski að hluta til að útskýra fyrir þeim sem horfa hér heima á hægaganginn í störfunum og hvernig menn eru kannski að munnhöggvast um aukaatriði frekar en aðalatriði. Aðalatriðið er að 63 vel gerðir og að mörgu leyti menntaðir og reyndir þingmenn sitja saman og hafa ekki enn þá náð taktinum sem þeir ættu að vera löngu búnir að læra að ná. ná. Því höfða ég til formanns eins þriggja stjórnarflokkanna með að biðja hann um að taka þátt í því. Við þurfum kannski einhvers konar markþjálfa til að hjálpa okkur að finna þennan takt eftir áratugi af taktleysi

og ég er alla vega tilbúinn til þess. Ég held reyndar að þrátt fyrir allt þá sé mjög góð vinna unnin hér í nefndunum sem skilar sér inn í þingsal í ótrúlega háu hlutfalli af málum þar sem við erum sammála og ekki mikill ágreiningur um vegna þess að við höfum náð niðurstöðu í því starfi. Það geta hins vegar verið önnur mál sem við höndlum ekki nægilega vel og förum í mikinn þrasgír og það er án efa búið að vera viðvarandi verkefni í mjög langan tíma að finna einhverja leið, til að mynda að ná utan um þingsköpin. Ég held að ég sé einn af þeim sem er stuðningsmaður þess. Ég hef prófað að vera báðum megin borðs og nýta kosti og galla þessa kerfis eða ókerfis og ég ætla bara að segja það hér að það mun ekki standa á mér ef við getum fundið betri leiðir. Auðvitað byggist það að einhverju leyti á því, eins og í öðrum þingum, að vilji og vald minni hlutans sé tryggt með einhverjum hætti, hvort sem það er gert með sama hætti og í Danmörku, sem við tökum nú margt frá, eða ekki. En á móti höfum við betri yfirsýn yfir hvernig við ætlum að afgreiða mál. Svo ætla ég að enda á að segja að við erum kannski mjög oft að afgreiða allt of mörg mál og fjalla um allt of mörg mál á hverju þingi

og taka undir einhver ummæli um ómenningu hér í þinginu. Það er engin ómenning í þinginu. Nú erum við með þessa fjármálaáætlun fyrir framan okkur og ég á svolítið erfitt með að átta mig á erindi Framsóknarflokksins í þessa ríkisstjórn. Í gær var farið yfir það hvernig hæstv. innviðaráðherra lýsti því yfir fyrir örfáum vikum að framlög yrðu stóraukin til félagslegrar húsnæðisuppbyggingar.

og það er kannski svolítið erfitt að henda reiður á þróuninni sem þar er boðuð vegna þess að málefnasviðið dreifist á marga útgjaldaliði. Við sjáum t.d. að framlög ríkisins til menningar, lista, íþrótta og æskulýðsmála eiga að dragast nokkuð saman á næstu árum sem er þá væntanlega m.a. vegna þeirrar aðhaldskröfu sem verður gerð. Í fjárlagafrumvarpi ársins 2022 var gerð aðhaldskrafa á alla verkefnasjóði listgreina. Ég myndi gjarnan vilja heyra það frá hæstv. ráðherra hvort gert sé ráð fyrir slíku aðhaldi áfram næstu árin, á þá sjóði sem hafa engan rekstur umfram úthlutanir til verkefna. Svo myndi ég kannski vilja heyra frá honum hvað hann sjái fyrir sér varðandi starfslaun listamanna. Kaupmáttur þeirra hefur dregist aftur úr almennri launaþróun á undanförnum og maður spyr sig: Munu ráðherrar Framsóknarflokksins bregðast við þessu og ef svo er á kostnað hvaða verkefna verður það innan málefnasviðsins? Vegna þess að

skipst á skoðunum þótt við værum ekki endilega sammála um niðurstöðuna. En ég get farið yfir það aftur ef hv. þingmaður óskar þess. Varðandi þau mál sem hér eru til umfjöllunar er það rétt að það er aðhaldskrafa á alla hluti nema heilbrigðismálin, dómsmálin og menntamálin að hluta og það höfum við haft til langs tíma. Varðandi það að hér sé verið að draga stórkostlega úr útgjöldum þá er það að því leyti rétt að við höfum höfum ekki lengur þá þörf í efnahagslífinu að örva það með því að dæla út fjármunum heldur er komið þensluástand sem við erum í dag að fjármagna með lántökum.

hneykslunarraddir um ómenningu í þinginu. Það hefur enginn hér í þingsal viðhaft rasísk ummæli undanfarna daga eða undanfarnar vikur. Ómenningin liggur allt annars staðar.

á að sýna aðhald og það er mikilvægt að ríkisfjármálastefnan spili vel með peningastefnunni en það eru ýmsar leiðir til þess. Það er t.d. hægt að afla tekna.

Í sögulegu samhengi og á þessari öld hefur raunvöxtur samneyslunnar á hverju ári verið að meðaltali 2%. Það hefur varla verið svona mikið útgjaldaaðhald

Virðulegur forseti. Síðasta setning hv. þingmanns er röng eins og reyndar margt annað sem hann fór með hér úr pontu en ég ætla ekki að elta ólar við hann. Það eru aðrir sem dæma um það en ég og hann. Aðhaldsstefna þessarar ríkisstjórnar er ekki grimm. Við erum að vaxa út úr kreppunni. Við erum að styðja við peningastefnu Seðlabankans og vonandi er að aðilar vinnumarkaðarins verði með á þeim vagni í haust þannig að við getum viðhaldið lágu vaxtastigi. Staðreyndin er sú, þrátt fyrir alls konar yfirlýsingar annarra, að verðbólga, hin samræmda mæling á neysluvísitölu, er 4,4% á Íslandi á meðan hún er 6,2% í Evrópu. Hún er sem sagt lægri hér með krónuna. Þannig að við, hv. þingmaður, erum hér að vinna að því að bæta íslenskt samfélag. Í morgun þegar hv. þingmaður vaknaði hafði hann meiri kaupmátt fyrir hverja einustu krónu, og allir Íslendingar, en í gær og hefur aldrei haft meiri.

það 4%. Hv. þingmaður má koma hingað upp og halda áfram að draga og mála hér svarta mynd af íslensku samfélagi og þeirri þróun sem verið hefur og stefnu síðustu ríkisstjórnar og þeirri fjármálaáætlun og stefnu núverandi ríkisstjórnar líka. En það verður þá að nota tölur sér til stuðnings í því sambandi, eins og ég er að gera hér, vonandi á málefnalegan hátt.

Ráðuneytinu er ætlað að stuðla að því að menntun, aðbúnaður og réttindi barna séu ávallt í fyrirrúmi og fer ráðuneytið með stjórnarmálefni sem varða fræðslumál, málefni barna og ungmenna, íþrótta- og æskulýðsmál. Ég geri hér grein fyrir megináherslum sem koma fram í fjármálaáætlun 2023–2027 og eru á ábyrgð mennta- og barnamálaráðuneytisins. Undir ráðuneytið heyrir málefnasvið 20 og hluti af málefnasviðum 18, 22 og 29 og er heildarfjárheimild árið 2023 áætluð tæpir 50 milljarðar kr. Í stjórnarsáttmála er mikil áhersla lögð á úrræði og þjónustu fyrir börn og barnafjölskyldur og falla þessar áherslur vel innan markmiða laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem tók gildi 1. janúar síðastiliðinn og er tímabil fjármálaáætlunar skilgreint sem innleiðingartímabil. Meðal markmiða með lagasetningunni er að tryggja skilvirkni og snemmtæk úrræði til að mæta þörfum barna og fjölskyldna þeirra með þverfaglegri samvinnu þeirra stofnana sem fara með málefni barna. Áhrif þess að innleiða samþætta stigskipta þjónustu í þágu barna í samræmi við löggjöf um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna með áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtækan stuðning eykur líkur á farsæld barna og velsæld fjölskyldna og samfélagslegum ávinningi til framtíðar. Alþingi samþykkti í mars 2021 menntastefnu til ársins 2030 sem unnið var að í víðtæku samráði við hagsmunaaðila. Í stefnunni er lögð rík áhersla á að hagsmunir nemenda og þjóðarinnar allrar séu hafðir að leiðarljósi og menntakerfið geti tekist á við breytingar með sveigjanleika og fjölbreytni í starfsháttum. Gert er ráð fyrir að menntastefnan verði innleidd í skrefum og liggur fyrsta aðgerðaáætlunin fyrir. Helstu markmið okkar á framhaldsskólastiginu eru að bjóða upp á nám í takt við þarfir samfélagsins og samhæfa þjónustu fyrir viðkvæma hópa. Þá er lögð áhersla á að fjölga þeim nemendum sem ljúka prófi úr framhaldsskóla á tilskildum tíma, hækka hlutfall nemenda sem ljúka starfs- og tækninámi. Mikilvægt er að aðgangur nemenda að gæðanámi og fullnægjandi stoðþjónustu sé greiður óháð búsetu og að nám sé skipulagt með þeim hætti að það uppfylli kröfur næsta skólastigs. Meginmarkmið stjórnvalda á sviði íþrótta- og æskulýðsstarfs er að auka gæði og styrkja faglega umgjörð. Lögð verður áhersla á að jafna möguleika barna til að stunda skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf óháð efnahag, aðstæðum og búsetu og verður hugað að þátttöku barna af erlendum uppruna sem er í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála. Töluverð umræða hefur verið um þjóðarleikvanga. Gagnrýnt hefur verið að í fjármálaáætlun er ekki sýnileg fjármögnun leikvanganna þrátt fyrir að það sé áherslumál í stjórnarsáttmála. Fram hefur komið að verið er að vinna að málinu og skýrist fjármögnun þegar kostnaður við framkvæmdir liggur nánar fyrir. Virðulegi forseti. Fyrirhuguð er samhæfing á áherslum og markmiðum menntastefnu 2030, markmiðum nýrra laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, markmiðum barnvæns Íslands, auk annarra stefna og áætlana á sviði menntunar og velferðar barna og ungmenna. Í því skyni verður m.a. stofnað stofnað til samráðsvettvangs hagsmunaaðila um menntun og velferðarmál barna og ungmenna sem hafi það verkefni að styðja við markvissa innleiðingu áherslna og aðgerða.

Við hljótum að gera þá kröfu að fólk sé ekki að rugla saman og blanda saman gerólíkum málum í þessari umræðu. Áðan var ég t.d. að tala um vöxt samneyslunnar. Þá heldur hæstv. ráðherra langa ræðu um kaupmáttaraukningu og segir svo að ég sé að fara með rangt mál.

Hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð voru 326 börn á biðlista í desember, börn með mjög alvarlegar þroskaraskanir. Nú eru starfsmenn farnir að flýja stofnunina vegna mygluvanda. Þarna er tekið á móti mjög ungum börnum í íhlutun og þjálfun. Sum þeirra eru með viðkvæm lungu. Þetta er ekki hægt og ég vona að hæstv. innviðaráðherra geti staðfest það við okkur núna bara á eftir að það verði fundið nýtt húsnæði fyrir starfsemina tafarlaust. Á undanförnum árum hefur Barnaverndarstofa lagt markvisst niður meðferðarheimili án þess að önnur úrræði hafi komið í staðinn. Fárveikum börnum er vísað á sveitarfélögin án þess að fjármunir fylgi og ætli Ísland sé ekki eina ríkið á Norðurlöndunum þar sem ekki er rekið langtímameðferðarheimili fyrir börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir. Það væri hægt að taka ótal dæmi hérna en stóra myndin er þessi: Biðlistar barna hafa lengst og biðtími aukist vegna þess að fjárveitingar, aðstaða og mönnun hafa ekki þróast í takt við raunverulega þörf fyrir þjónustu og það er pólitísk ákvörðun. Þetta er þróun sem verður á vakt hæstv. ráðherra og formanns Framsóknarflokksins. Vill formaður Framsóknarflokksins og hæstv. ráðherra í alvörunni bara hafa þetta svona áfram? Það hlýtur að vera, miðað við þessa fjármálaáætlun sem við erum að ræða í dag þar sem er gert ráð fyrir alveg gríðarlegu útgjaldaaðhaldi næstu árin. Er hæstv. ráðherra ánægður með þetta plagg og þessa fjársveltisstefnu sem hér er boðuð gagnvart málaflokkum hæstv. barnamálaráðherra?

Við erum ekki sammála um það hvort hér sé rekin gríðarlega aðhaldssöm stefna eður ei og við getum haft ólíka skoðun á því. Að mínu mati er það ekki og það er það sem við erum að leggja upp með í þessari fjármálaáætlun.

til að mynda með því að sameina menntamálin, þ.e. leikskóla og grunnskóla með barnamálunum, í því skyni að geta gripið inn í, nýtt okkur það og hjálpa til við að margt af því sem þarf að framkalla með með farsældarfrumvarpinu um börn gerist einmitt í leikskólunum og grunnskólunum ef við ætlum að grípa snemma inn í og þess vegna veit ég að það horfir til betri vegar. En ég ætla að taka undir með þingmanninum að við gætum verið á betri stað og eigum að vera á betri stað og ég er sannfærður um að við séum að hefja þá vegferð með þeim verkefnum sem hér eru lögð til og ég fór aðeins yfir í mínu máli.

Virðulegur forseti. Við höfum heyrt svona ræður áður um að það þurfi að auka samtal milli stofnana og samþætta og sameina og heildarendurskoðun

Það hjálpar ekki hjúkrunarfræðingunum sem þurfa að hlaupa hraðar og hraðar. Það hjálpar ekki fólkinu á gólfinu. Ég fór hérna yfir áðan hvernig hvernig er tekið á móti veikum börnum í mygluðu húsnæði, hvernig kostnaði er velt yfir á sveitarfélögin og hvernig meðferðarheimili eru lögð niður án þess að það komi ný í staðinn. Er þetta í alvörunni stefna Framsóknarflokksins og það sem Framsóknarflokkurinn meinti í kosningabaráttu sinni um XB fyrir börn o.s.frv.? Er hæstv. ráðherra og formaður flokksins stoltur af þessari þróun, lengri og lengri biðlistum og lengri og lengri biðtíma sem hefur orðið í hans ráðherratíð eða í ráðherratíð hæstv. barnamálaráðherra?

hafi skilning á þeim verknaði. Það er ekki óvirðing við þingið. Ég er að reyna að upplýsa þingið eins og best verður á kosið og svara spurningum hv. þingmanns.

ekki hægt að fullyrða það hér úr ræðustól án þess að leggja fram tölulegar upplýsingar að allir biðlistar hafi lengst á síðustu árum þegar mér er sagt að svo sé ekki. En aðalmálið er þetta, hv. þingmaður: Hér er verið að leggja af stað og lögð í það mikil vinna á síðasta kjörtímabili, þverpólitísk, bæði innan þings og utan, í að grípa fyrr inn í þau mál sem koma upp á tíma barnsins, svokallaða snemmtæka íhlutun, samþættingu þjónustu í þágu barna þar sem barnið er hjartað í þjónustunni. Hér er verið að taka stór skref í þá átt að innleiða þau lög sem kláruðust á þinginu. Ég er ekki í nokkrum vafa

þroskaskerðingar sem leitt geta til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu og ráðgjöf og önnur úrræði sem bæta lífsgæði þeirra. Þessi mikilvæga stofnun annar ekki eftirspurn og hefur ekki gert það í mörg ár.

Hér hefur Framsókn, með börn í fyrsta sæti, stjórnað öllu síðustu fjögur árin og samt hafa biðlistar lengst. Hvað er eiginlega í gangi hjá Framsókn?

Það var ekki byrjað á að taka á vandamálum biðlistakerfisins. Það var ekki tekið á vandamálum varðandi mönnun í kerfinu og það er ekki tekið á því vandamáli að fjármagna kerfið.

inn í jöfnunarsjóð til allra sveitarfélaga og svo hefur ráðuneytið úr 700 milljörðum að spila. Breytingin er því í raun og veru fullfjármögnuð. Hún mun að sjálfsögðu strax hafa einhver áhrif á

þá fer að fækka inn á biðlistann og þú getur farið að vinna hann í hina áttina. Það er auðvitað mjög vond staða ef stöðugt bætist í á öðrum endanum og vinnst hægt ofan af. Þá lengist biðlistinn. Ég hef trú á þessu verkefni trú mín byggist á því að mjög stór hópur fólks, sérfræðingar á landinu öllu, kom saman til að útbúa þetta kerfi. Ráðherrann sem hefur lagt líf sitt og sál í þetta og mikla ástríðu fær líka tækifæri, eins og hv. þingmaður benti á, til að innleiða málið og getur þar af leiðandi fylgt því eftir. Ég hef bara þá trú að okkur takist þetta en er sammála þingmanninum að það má ekki dragast úr hömlu.

Margir hafa bent á að þörf sé á að breyta áherslum í lestrarkennslu og leggja áherslu á að börn nái að brjóta lestrarkóðann í stað þess að kenna þeim bara að lesa hratt.

Áhersla er lögð á að einfalda lestrarlíkanið og samkvæmt því skiptir öllu að lestur byggist upp á umskráningu og málskilningi en ekki hraða. Markmið verkefnisins er að 80–90% barna séu fulllæs eftir 2. bekk. Fyrstu tölur gefa til kynna góðan árangur en samkvæmt þeim höfðu 93,6% barna í 1. bekk brotið lestrarkóðann strax í janúar og 78% gátu lesið setningar með stórum bókstöfum. Er ráðherra sammála mér um að við þurfum að efla lestrarkennslu barna og leggja meiri áherslu á lesskilning og að brjóta lestrarkóðann í stað þess að mæla bara hversu hratt börn geta lesið?

og plön, og þá er ég að horfa langt aftur, á læsisátök og alls konar hluti, þá höfum við því miður séð þróunina í þessum samanburðarprófum, PISA og öðrum, sem hafa hafa ekki stutt að við séum á réttri leið. Og það þrátt fyrir að við séum að setja kannski meira fjármagn til grunnskólans en mörg af samanburðarlöndum okkar.

menntastefnu til 2030 á grunni hinnar almennu ríkismenntastefnu. Ég held að þarna séum við komin með tæki sem við getum horft á að muni hjálpa okkur að fara rétta leið, á sama tíma og við vorum áðan að tala um hvernig við ættum að grípa utan um þau börn sem þurfa á viðbótaraðstoð að halda í gegnum

menningar- og viðskiptaráðherra og barnamálaráðherra og þar á milli hefði átt að vera svigrúm fyrir fundarstjórn forseta, hefði mér fundist, eða þá fyrir hv. þm. Jóhann Pál Jóhannsson til að fá að bera af sér sakir. Það er úrræði sem er sparlega notað af þingmönnum hér í þingsal og mér finnst að að leiðarljósið fyrir forseta í því ætti þá að vera að hafa sviðið svolítið rúmt þegar það er metið. Ég vildi bara koma þessu á framfæri hér

hlýtur hann að þurfa að kannast við ábyrgð sína í því þegar biðlistar barna eru langir og eru að lengjast á sama tíma og flokkur hæstv. ráðherra og einstaka ráðherrar og þingmenn flokksins tala mjög mikið um að hér sé hreinræktaður flokkur á ferð sem hafi gert mikið í þeim málaflokki. Tölurnar á biðlistunum sýna okkur annað.

að Framsóknarflokkurinn og hæstv. ráðherra Ásmundur Einar Daðason hefur lagt sig í líma við að leggja áherslu á börn og umræðan og staðreyndin um hvernig unnið var að þeim málum á síðasta kjörtímabili sannar mitt mál. Haldnir voru mjög stórir fundir með öllum sem vildu taka þátt og voru biðlistar á 500 manna samkomur í Hörpu en Covid kom í veg fyrir að allir gætu mætt. Mjög stór hópur, faglega og pólitískt, kom að þessum samningum og ég held að við séum á réttri leið hvað það varðar. Það er rétt að

Annars vegar það hvort við könnumst við ábyrgð okkar á málaflokkum og ég skorast ekki undan því. Ég er sannfærður um að hluti af þeirri vinnu sem

sem áður var kannski hvað óöruggastur, þ.e. níu mánaða börn til 12, 13 mánaða. Ég held að það að við höfum lengi haft þennan málaflokk á einhvern hátt hjá okkur geri það að verkum að menn leggja af stað í stærri stærri lausnir, stærri hugsanir — ekki vera að hugsa um fjögur ár heldur kannski heilu áratugina eins og þetta farsældarfrumvarp barna ber með sér. Það er auðvitað gott fyrir málaflokkinn að það sé sami einstaklingur sem brennur fyrir þessu máli sem fái tækifæri til að innleiða

Fyrir 10–15 árum innheimtu sveitarfélögin um 30–35% af þeim kostnaði. Hver 10% eru sirka 5 milljarðar þannig að í dag eru sveitarfélögin að fá um 5–6 milljarða í heildartekjur af leikskólagjöldum.